Nastavljamo sa: - Konačnim prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 689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

2012/17 od 13.lipnja 2012. Ovom direktivom se mijenjaju direktive koje smo mi već prethodno prenijeli u naš pravni sustav i to 10., 11. Direktiva o pravu trgovačkih društava te Direktiva o usklađivanju zaštitnih mjera. 10. direktiva se odnosila na prekogranično spajanje društva kapitala, 11.direkitva se odnosila na obvezu da se objave podaci o podružnicama trgovačkih društava koja su u drugim državama članicama. ova direktiva iz 2009.odnosila se na to da se ujednače mjere za zaštitu interesa članova društava i trećih osoba. Mi smo te direktive prenijeli u naš zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, s tim da je 10.direktiva, a odnosi se na prekogranično spajanje trgovačkih društava unese u Zakon o trgovačkim društvima. Ovom direktivom koju sada prenosimo izvršene su izmjene koje se odnose na područje registracije i razmjene podataka iz sudskih registara odnosno iz registara trgovačkih društava država članica pa se zato njezin sadržaj prenosi u Zakon o sudskom registru. Radi se o dopuni triju navedenih direktiva sa obvezom osiguranja razmjene podataka i dokumenata o subjektima upisa koji posluju u više država. Da bi se ti podaci mogli razmijeniti uspostavlja se sustav povezivanja središnjih registara po državama članicama. Povezivanje ustrojava Europska komisija. Ključ da bi se moglo razmjenjivati informacija iz registara država članica je jedinstveni identifikator. Na temelju toga se može identificirati država članica odnosno subjekt upisa. Dakle država članica u kojoj se nalazi registar nacionalni registar u kojem se upis vodi, broj podružnice odnosno broj subjekta upisa u tom registru i eventualno neki dodatni elementi za identifikaciju. Dopunom Direktive 89/66 traži se razmjena podataka za podružnice, a dopunom Direktive 2005/56 razmjena podataka za trgovačka društva koja se prekogranično spajaju i pripajaju. Dopunom ove treće direktive određuje se ažurnost u postupanju ovih mjera kako bi se sve promjene u upisniku zaprimile i objavile u roku od 21 dan od dostave potpune dokumentacije. Traži se da se uz upise i uz objavu podataka vezanih uz registarsko pravo objavljuju i najnovije informacije o nacionalnim propisima države članice putem portala e-pravosuđe. Direktivom se propisuje i nadležnost za određivanje naknade za pristup ovim podacima. Definira se sustav povezivanja registra te europska središnja platforma u tom sustavu. Kao što sam rekla, Europska komisija je to središnje tijelo koje razvija platformu i njome upravlja. Komisija je obvezna donijeti i provedbene akte kako bi platforma saživjela. I rok za takvo postupanje, odgovarajuće postupanje komisije je 7. srpnja 2015. Mi smo osim implementacije direktive direktive kojom se mijenjaju navedene tri direktive izvršili određene izmjene u smislu olakšavanja registracije i to društva sa ograničenom odgovornošću kao najčešćeg oblika registracije koju provodimo u Republici Hrvatskoj. Naime, napušta se obveza objave osnivanja u Narodnim novinama, time skraćujemo postupak i smanjujemo trošak. Omogućavamo učinkovitiji modus upisa. Ovim zakonom smo i regulirali odnos između Zakona o sudskom registru i Zakona o trgovačkim društvima glede objave upisa i trenutka kada se smatra da je upis objavljen utoliko što će Zakon o trgovačkim društvima određivati generalna pravila a ako postoje neki izuzeci ili opravdane iznimke urediti će i Zakon o sudskom registru. Ovim zakonom usklađujemo domaće Sudsko registarsko pravo sa odredbama Europske unije, vezani smo rokom inkorporacije ove direktive pa se pozivanjem na članak 206. stavak 1. Poslovnika predlaže hitni postupak. Evo hvala. Hvala i vama. Nadam se da će i kolegice i kolege biti toliko konstruktivni i sadržajni. Da li izvjestitelji Odbora žele uzeti riječ? Ne. Počinjemo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HNS-a Vesna Sabolić. Izvolite kolegice. Hvala vam Prije svega želim istaknuti kako će se, naravno u ime kluba HNS-a, kako će se predloženim Zakonom i izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru omogućiti veća konkurentnost europskog gospodarstva a samim time i i hrvatskoga. A taj će se cilj ostvariti putem smanjenja administrativnih opterećenja, poslovnih subjekata i povećanjem razine pravne sigurnosti u poslovnim odnosima. Ovaj prijedlog zakona nastavak je procesa koji ima za cilj pojednostaviti i ubrzati postupke vezane uz sudski registar a sa svrhom da se osigura rješavanje većeg broja predmeta, olakša poslovanje, smanje administrativno opterećenje i poveća pravna sigurnost. Ovim prijedlogom zakona započeti proces modernizacije sudskog registra podiže se za još jedan nivo jer se postupak upisa u sudski registar dodatno pojednostavljuje otklanjanjem svih dvojbi glede objave upisa i trenutka kada se upis smatra objavljenim te se uvodi učinkovitiji način objave upisa u sudski registar. Predloženim izmjenama dodatno će se olakšati, pojednostaviti i pojeftiniti ulazak na tržište pojedincima ili skupinama pojedinaca i to kako tuzemnim tako i inozemnim koji u Republici Hrvatskoj imaju namjeru obavljati gospodarsku djelatnost. Objavu upisa, osnivanje društva da ograničenom odgovornošću na internetskoj stranici na kojoj se nalazi i registar čini ovu informaciju dostupnijom širem krugu zainteresiranih subjekata što će u svakom pogledu olakšati i ubrzati odnose među poslovnim subjektima. Ovim prijedlogom zakona također se provodi i daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije o čemu je zamjenica ministrica više govorila. Usklađivanjem Zakona o sudskom registru sa spomenutom direktivom stvoriti će se preduvjeti prekogranične suradnje u vezi sa povezanošću središnjih registara s ciljem da se doprinese naravno većoj propulzivnosti i povećanju konkurentnosti i samog hrvatskog gospodarstva. Povezivanjem registara neće se stvoriti centralizirana baza registarskih podataka već će se stvoriti sustav povezivanja registara radi razmjene podataka putem platforme o kojoj je također govorila zamjenica ministra i koja će predstaviti zajedničko sučelje, ono što je najbitnije će se sve to, da se funkcioniranje platforme financira iz proračuna Europske unije te da će se podaci iz sustava razmjenjivati bez naknade. Važno je istaknuti da će se putem sustava povezivanja registara omogućiti pristup podacima o otvaranju i okončanju stečajnih ili likvidacijskih postupaka, brisanju subjekata upisa te drugim postupcima i podacima koji proizvode ili mogu proizvesti pravne učinke u drugoj državi što će olakšati i unijeti dodatnu pravnu sigurnost ne samo u poslovanje gospodarskih subjekata nego i u postupanje državnih tijela. I zato klub Hrvatske narodne stranke-liberalni demokrati podupire i glasati će za ovaj zakon. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davor Miličević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministre, uvažene kolegice i kolege. U uvodu svog izlaganja moram se najprije osvrnuti na dosadašnji ne mali broj izmjena i dopuna ovog zakona. Osnovni popis registarskog prava kojim se uređuje pitanje osnivanja, ustroj i vođenje sudskog registra stupio je na snagu 5. siječnja 1995. godine i do sada smo imali 7 izmjena i dopuna zakona te dvije Uredbe o Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru. Zadnja izmjena i dopunama ovog Zakona bila je ne tako davno u rujnu 2013. godine i stupila je na snagu u prosincu 2013. godine. Prema tome nakon toliko donesenih izmjena i dopunama zakona klub Hrvatske demokratske zajednice mišljenja je da bi predlagatelj trebao pristupiti izradi cjelovito novog zakona koji bi zasigurno bio bolje rješenje za njegovu primjenu nego njegova dorada svako malo. Međutim, vratit ću se na kratko na sam zakon. Sudski registar je kao što znamo javna knjiga čijim upisom nastaju određeni pravni učinci i za subjekte upisa, ali isto tako i za treće osobe. Potreba za opetovanom intervencijom u ovom zakonu i njegova primjena u hitnom postupku jeste involviranje direktiva Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih sudova. Naime, radi se o nužnim promjenama u zakonu radi usklađivanja sa propisima Europske unije koji će zasigurno polučiti bolje funkcioniranje predmetnog zakona, a jednako tako pomoći i trgovačkim sudovima u rješavanju lex specialis predmeta iz tog područja. Uvođenjem navedenih direktiva postiže se prekogranična suradnja, odnosno podaci, dokumenti za podružnicu inozemnog osnivača postaju sada dostupni putem sustava povezivanja središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uspostavljenih u skladu sa direktivama Ono što je važno za istaknuti, obveza prekogranične suradnje i razmjene podataka postojala je i prije ove direktive, ali bez jedinstvenog i zajedničkog sustava. Najvažnija izmjena odnosi se na način funkcioniranja registra koji će sada kroz povezivanje svih registara i dostupnost podataka osigurati dostupnost podataka u otvaranju, okončanju stečajnih ili likvidacijskih postupaka, kao i brisanje subjekata upisa. Da bi se postigla učinkovita primjena razmjene podataka putem sustava povezivanja registara podružnica inozemnog osnivača mora imati jedinstveni identifikator putem kojeg će se identificirati. Na kraju također dobro je što su se uočile i ispravile neke nomotehničke nedosljednosti, a neki članci uredili sa jasnim izričajem. Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika SDP-a Vesna Fabijančić-Križanić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, zamjenice ministra i preostali saborski zastupnici i zastupnice. Klub SDP-a podržat će ove izmjene i dopune Zakona o sudskom registru, zakona koji je temeljni propis registarskog prava, prava kojim se uređuje osnivanje, ustroj i vođenje sudskog registra. Brzina kojom djeluju trgovački sudovi izravno djeluje na razvoj gospodarstva pa je sudski registar kao javna knjiga čijim upisom nastaju određeni pravni učinci, kako za subjekte upisa tako i za treće osobe od izuzetne važnosti za gospodarstvo. I zadnje izmjene i dopune ovog zakona bile su na tragu upravo učinkovitijeg rada sudskog registra i to podsjetimo se, bilo je to uklanjanje barijera i nekih nedoumica kao reguliranje postupka brisanja subjekata upisa bez likvidacije po službenoj dužnosti. Stvorile su se pretpostavke da upis u sudski registar bude što jednostavniji i brži i uskladili su se s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. I ovim izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru ide se u smjeru učinkovitijeg načina upisa pa se uređuje mogućnost objave upisa osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, odnosno popravlja se izričaj kako ne bi bilo dvojbe u tome. Nadalje, ovim izmjenama i dopunama sudsko-registarsko pravo Republike Hrvatske usklađuje se s dokumentima Europske unije. Ovim izmjenama i dopunama u svakom slučaju se stvaraju preduvjeti prekogranične suradnje, odnosno povezivanje središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava, što je obveza Republike Hrvatske u prenošenju u nacionalno zakonodavstvo svih usklađenja s direktivama Europskog parlamenta i Vijeća od 13.6.2012. godine. Obveza prekogranične suradnje i razmjena podataka postojala je i prije donošenja direktive ali je ta obaveza bila jedinstvenog i zajedničkog sustava koji bi osiguravao ažurne i lako dostupne podatke o subjektima upisa. Putem sustava povezivanja registra osigurava se bez odgađanja dostupnost podataka o otvaranju i okončanju stečajnih i likvidacijskih postupaka, brisanju subjekata upisa te drugih postupaka i podataka koji mogu proizvesti pravne posljedice u drugoj državi. Hvala vam lijepo. Hvala i vama kolegice. Ovime zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno. **Leko, Josip (SDP)** Konačni prijedlog